Уважаеми колеги, ще направим втори опит, за да намерим необходимия кворум и да започнем работата си днес. Моля за регистрация!

Доверието е неразделна част от функционирането на всяко общество, разбира се, и от нашето. Доверието един в друг, в нашите обществени институции, в нашите лидери именно това са основните съставки за социалния и икономическия напредък, което доверие позволява на хората да си сътрудничат и да изразяват солидарност един към друг. То позволява на публичните институции да планират и изпълняват политики и да предоставят услуги, притежавайки властта и управлението на ресурсите, които могат да подсигуряват стопанския живот, сигурността, спокойствието, опазването на националната сигурност, както и здравето на обществото. Управляващите политически сили години наред не си дават сметка, че погубват най-важната, безценна и незаменима стойност в обществото, а именно доверието. Установено е, че по-голямото обществено доверие подобрява спазването на разпоредбите и събирането на данъците, доверието също така дава увереност на потребителите и инвеститорите, което е от решаващо значение за създаването на работни места и функционирането на икономиките в по-широк план. Успехът в постигането на всяка от целите за устойчиво развитие, а именно премахването на бедността през борбата с изменението на климата до изграждането на мирни и приобщаващи общества, ще зависи от доверието на гражданите и бизнеса в публичните институции и именно към това трябва да се стремим. В света почти няма политическа система без лицемерие, себелюбие и внушение за непогрешимост, качества, които са разрушаващи човешкия дух и креативен потенциал. Лошото е, че все не сме научили уроците от миналото, а ако направим една ретроспекция и вникнем в политическите уроци за последните 30 години, ще видим колко лоши ученици сме били. Интелектуалният и професионалният потенциал на хората, които искахме всички ние да променим в България, постепенно бе изолиран – част от него изгонен в чужбина, а друга поетапно поставена в будна кома. Въпросът е защо? Какво все не ни достига и продължава да не ни достига? Когато СДС с лидер Иван Костов спечели властта с невероятна подкрепа и мнозинство – и повечето от нас гласуваха за тях, всички си мислехме, че той ще управлява два мандата, за да се направят необходимите реформи и те да са устойчиви. Воденото от него управление имаше всички необходими ресурси – финансови, силови, външнополитически, инфраструктурни и така нататък, и защо тогава не успя да спечели втори мандат? Когато дойде Негово величество цар Симеон Втори с толкова ентусиазъм и желание отново за реформи, справяне с бедността и догонване на средноевропейския начин на живот, той имаше отново всички ресурси, изброени по-горе, но втори мандат не постигна. И така до поставянето на будните българи в България в 10-годишна кома на посредствеността, принизяване на необходимостта от знания, за да не могат да бъдат хората истински свободни. Стигнахме дотам в днешни дни да ни опаковат надежда в прекрасна маркетингова опаковка, а тя да изглежда така: бърз икономически растеж, реформа в правосъдната система, нулева толерантност към корупцията, превръщане на България в световен финансов хъб и какво ли още не, написано върху опаковката. Така се опитва сегашното правителство чрез фасадна помпозност и прикриване на голата истина да ни представи прекрасно облечената и натруфена лъжа, а съдържателната, истинската част, от която можем да извлечем положителни практически заключения, да бъде обвита в мистерия, пазена да не излезе от кутията и да обладае душите на хората. Изводът от уроците, които животът се опитва да ни учи през тези години, бе и продължава да бъде безценното доверие. Ерозирането и девалвацията на доверието направиха така, че и Иван Костов, и Негово величество цар Симеон Втори, и Тройната коалиция да нямат втора възможност, и е цинично как през годините политическата класа в България остави доверието на хората да изтече в канала без загриженост, без минимизиране на комплексите си за непогрешимост и себевлюбеност, без дори да смекчи арогантния си тон и самодоволство. Напротив, политиците през годината продължиха да захранват фантазиите си, самовнушенията, измислиците, за да могат още по-убедително чрез медиите, превърнали ги в първа власт, да представят облечените от тях лъжи и лицемерие като достоверни факти, а тя, Истината, да продължава да се скита гола и да търси начин да консолидира доверието на хората. Благодаря Ви, господин Каримански. Колеги, две съобщения следва да Ви изчета. Първото от тях. Министърът на отбраната на Република

уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с екипаж от състава на Военновъздушните Издадената заповед е в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международните санкционни режими, задължителни за Република разрешението за прелитането на въздушното пространство на страната следва да се предостави на заинтересованата държава след положително становище от компетентните в тези области държавни органи, а именно Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на външните работи. Уведомленията са постъпили на 7 юли

предизвикателства и перспективи“. С писма на ИСС материалите са адресирани и предоставени на Комисията по икономическа политика и иновации, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по въпросите на Европейския съюз, Комисията по енергетика, Комисията по околната среда и водите, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по транспорт и съобщения. Колеги, преминаваме към точка първа за днес:

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моля на основание чл. 43, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да гласуваме в залата да бъдат допуснати следните лица: госпожа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 47-254-01-42, внесен от Мартин Димитров и група народни представители на 21 април 2022 г. На заседание, проведено на 16 юни 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. От името на вносителя Законопроектът беше представен от господин Георги Ганев, който посочи, че с него се предлага поетапно завишаване на минималния праг на облагаемия годишен оборот

Ще бъдат засегнати голям брой малки и средни предприятия, които ще станат по конкурентоспособни, ще намалят административните си разходи и ще могат да прехвърлят това и към своите клиенти. По отношение на ефектите за бюджета и в зависимост от това колко фирми ще изберат да се дерегистрират, загубите ще бъдат между 85 млн. лв. и 130 млн. лв. Сегашният праг за регистрация, действащ от 1 януари 2003 г., започва да създава големи големи затруднения за всякакви малки стопански субекти, които вече рутинно регистрират обороти над това и им се налага да се регистрират и това увеличава административната им тежест. В писмените си становища представителите на Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Институтът на дипломираните експерт-счетоводители и Съюз

вследствие от въвеждането на предлаганото облекчение. При липса на ясна визия и подход в тази насока ще си променят позицията. Българската търговско-промишлена палата счита за изключително важно да се направят прецизни анализи от какви приходоизточници ще се компенсира негативното отражение върху бюджетните приходи

Според тях трябва да се събере информация за прилаганите режими в Европейския съюз. Считат, че предлаганата преходна норма за дерегистрация е в колизия с разпоредби от действащия Закон за данък върху добавената стойност, поради което следва да остане добавената стойност. Министерството на финансите подкрепят Законопроекта, чиито норми са свързани с общия праг за регистрация на 100 хил. лв. и не го подкрепят в останалата част.

със срок на действие до 31 декември 2024 г. и приложим за всяко данъчно задължено лице, установено на територията на страната ни. Предложеното увеличение – повече от три пъти на прага за обща ДДС регистрация, ще окаже значителен негативен ефект за бюджета, което поставя въпроса за тяхното компенсиране с увеличаване на ставките на преките данъци. Министерството на икономиката и индустрията подкрепя изцяло Законопроекта, като счита, че бъдещият закон ще насърчи предприемачеството и ще облекчи стопанската дейност на самонаети, микропредприятия и малки семейни фирми. За да може България да се възползва от възможността да приложи завишен праг за регистрация по Закона за следва да се задействат процедурите по дерогация, предвидена в чл. 395 от Директива 2006/112/ЕО. Правят и коментари от правно-технически характер. В хода на дискусията господин Георги Ганев отбеляза, че между първо и второ гласуване на Законопроекта ще се внесат корекции, свързани с отпадането на законодателното им предложение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

имате думата.

На свое редовно заседание, проведено на 6 юли 2022 г., Комисията по икономическа политика и иновации разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Със Законопроекта, представен от народния представител Мартин Димитров, се цели облекчаване на административната и регулаторната тежест върху микро-, малките и средните предприятия, както и на физическите лица, които упражняват независима икономическа дейност, във връзка със задължителния режим за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, чрез поетапно повишаване на минималния праг на облагаемия годишен оборот от 50 хил. лв. на 100 хил. лв. от 2023 г., съответно на 166 хил. лв. от 2024 г. Предлаганата промяна няма да засегне отрицателно лицата, които желаят да продължат да извършват дейността си като икономически субекти, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, тъй като законовата възможност за регистрация по избор се запазва. Предварителните прогнози са, че увеличаването на минималния праг на облагаемия годишен оборот за задължителна регистрация би довело до по-малко приходи от ДДС. В същото време обаче облекчаването на административната и регулаторната тежест би довело до запазване на някои от бизнесите, които при равни други условия, под натиска на увеличаващите се разходи, биха избрали да свият значително или да прекратят дейността си. Това би допринесло и за частично изсветляване на дейността в някои от секторите, в които предприятията до момента умишлено са задържали задържали своя оборот под прага за регистрация, за да спестят разходи, свързани с администрирането на данъка. Положителен ефект от промяната би се постигнал и в резултат от усъвършенстването на функционирането и оптимизирането на структурата и състава на данъчната администрация, отговорна за администриране на данъка върху добавената стойност. Писмени становища по Законопроекта са постъпили от Министерството на финансите, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на иновациите и растежа, Българската стопанска камара, Асоциацията Министерството на финансите подкрепя Законопроекта по отношение на увеличаването на прага за регистрация на 100 хил. лв. Смятат обаче, че увеличението на прага на 166 хил. лв. от 2024 г. ще окаже негативен ефект върху приходите в бюджета, а с това възниква въпросът за за начина, по който ще бъдат компенсирани. Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на иновациите и растежа напълно подкрепят Законопроекта, като отбелязват, че така ще се подобри бизнес средата и ще се създадат по-добри условия за започване на собствен бизнес. В хода на дискусията Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите, обърна внимание, че искане за дерогация е изпратено на Европейската комисия, която трябва да изготви становище в тримесечен срок. Към настоящия момент няма обратна информация, което би означавало промени в законодателството, преди Комисията да се е произнесла. Народният представител Деница Симеонова отбеляза, че въпреки че не сме получили все още официален отговор, предложението на вносителите е изцяло в посока на това, което Европейският съюз и Европейската комисия целят, а именно облекчаване на тежестта – административна и данъчна, за микро-, малки и донякъде средни предприятия. Народният представител Румен Гечев изрази мнение, че след като в други страни – членки на Европейския съюз, прагът за регистрация е сходен, не вижда основание Комисията да откаже, още повече че то би могло да се тълкува като дискриминационно. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: 11 гласа „за“, без „против“ и без „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и иновации предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 47-254-01-42,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да започна с обстоятелството, че по тази важна тема се намери днес кворум, което показва отговорното отношение на парламента към ключовите реформи, за което Ви благодаря. Показа се, че дори в ситуация на емоционални дебати помежду ни за политическото развитие на България ние можем заедно да взимаме отговорни решения по отношение на важните реформи. Тази конкретна реформа е съвместно усилие на „Демократична България“, „Продължаваме Промяната“, „Има такъв народ“ и на колегите от „БСП за България“, но още по-добрата новина е, че на Бюджетна комисия на първо четене е подкрепена от всичките 13 присъстващи народни представители, което отново показва, че за важните реформи можем да работим заедно и да ги постигаме заедно. Защо това е важно? Цели 19 години, колеги, прагът за задължителна регистрация по ДДС не е увеличаван. 19 години! От 2003 г. И ако попитате защо е било така, ако ни питат хората защо 20 години, защото е по-ясно, това не се е случвало, никой от нас не може да даде разумно обяснение. Ние и преди сме предлагали, но до тази реформа не се е стигало. Не знам Не знам колко и никой не знае колко дълго ще работи още този парламент, но затова Ви призовавам: нека да затворим тази реформа, преди да продължим нататък, нека този парламент да приключи успешно тази много, много важна реформа.

Увеличавайки прага двойно, помагаме сериозно – намаляваме административната тежест за най-малките, за микрофирмите в България, за самонаетите, за тези, които са най-тежко пострадали от кризите – и от ковид кризата, и от инфлацията, а сега плащат хората и данък от войната, която се води и за която те нямат никаква вина. Тоест помощта е насочена точно към най-малките фирми – намаляване на административната тежест върху тях, даването им на глътка въздух, защото си представете – едни български производители, да речем на и зеленчуци, могат да не се регистрират по ДДС, а директно да продават своята продукция, което им дава съществено предимство в бизнеса. Защо 100 хил. лв.? Ние предлагахме прагът по регистрацията да се увеличи на две стъпки. 100 хил. лв. е горе-долу близко до средното ниво в Европейския съюз и Европейската комисия няма аргументи, няма основание да откаже тази мярка. Така че процедурата по дерогация е стартирана, за което благодарим на Министерството на финансите. Поискано е това изключение, поискана е дерогация и смятаме, че няма никакво основание Европейската комисия, при положение че ние приравняваме прага в България да е близко до средните нива на Европейския съюз, така че малките и микропредприятията в България да се развиват при не по неблагоприятни условия спрямо другите страни – членки на Европейския съюз, не виждаме разумна причина това да ни бъде отказано. Колкото до увеличаване на прага до 166 хил. лв., което е таванът за целия Европейски съюз, това като дебат ще се случи догодина. Засега ще оттеглим това наше предложение, защото за него ще трябва отделна дерогация, отделна процедура, отделен дебат и там очевидно ще бъде и по-сложно, защото това е най-високият допустим праг в Европейския съюз. Така че този дебат ще бъде воден очевидно догодина и тогава ще бъде взето това решение – дали да бъде поискано, дали има мнозинство за такова решение. Ние продължаваме да твърдим, че и този ход е разумен и правилен и би подобрил конкурентоспособността на българската икономика. Уважаеми колеги, тази реформа е толкова значима, че няма ден, в който хората да не ме питат: „Докъде стигнахте?“ Няма нито един ден, в който този въпрос да не ми бъде задаван. Аз съм сигурен, че и Вас Ви питат: „Докъде стигнахте? Защо не го направихте?“ Това Народно събрание е свършило и други добри неща, но ако повиши прага за регистрация по ДДС, ще бъде запомнено като онова Народно събрание, което 19 години по-късно направи една от най-ключовите реформи за по-бързото икономическо развитие на България. Да го направим убедено, заедно и категорично! Благодаря Благодаря Ви, господин Димитров. Колеги, откривам дискусията по този законопроект. Има ли желаещи за изказване? Господин Митев, заповядайте – имате думата.

стана доста кратък – 6 – 7 месеца, но прие няколко наистина добри за българската икономика закони. И законът, който разглеждаме днес – да подкрепя думите на господин Димитров, е един от тези закони, който обедини коалиционни партньори, управляващи и опозиция, и днес всички сме тук в залата, за да го приемем. На фона на всички политически кризи днешният ден е една дългоочаквана победа за малкия и средния бизнес в България. Вече 20 години прагът на задължителните регистрации по Закона за ДДС не е променян. години, в които България преживя политически и икономически обрати, нито едно управление нямаше волята да намали ефекта на тези обрати върху дребните търговци. Промените в Закона за ДДС ефективно ще намалят данъчната административна тежест за бизнеса. Така стимулираме икономиката да работи по-добре и стратегически срещу кризите. Увеличаването на прага на задължителната регистрация е част от цялостния пакет мерки, приети с актуализацията на бюджета за 2022 г. – още едно решение, което показва волята да решим проблемите ефективно, за да бъдем устойчиво по-богати като общество, като създадем работеща и прозрачна икономика – икономика, в която всеки може да създаде своя бизнес свободно, законово, без излишна бюрократична тежест от държавата. За мен този законопроект е пример за това защо сме тук не за да си играем на политици или да бутаме кворума, или да правим трибунки, тук сме, за да създаваме работещи решения в полза на българските граждани. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Митев. Реплики има ли към това изказване? Няма. Настимир Ананиев за изказване, след това господин Маринов, Александър Иванов и господин Румен Христов. Вдигане прага на ДДС е мярка, която – да, от 19 години не е правена такава и е много, много закъсняла. Преди седем години ние направихме опит всъщност да се вдигне прагът на ДДС и входирахме същото предложение третото народно събрание. Тогава председателят на Бюджетната комисия Менда Стоянова отказа година и половина да го пусне на първо четене пред Комисия. Надявам се днес при гласуването в ГЕРБ да има катарзис и да подкрепят тази мярка. Тогава доводите бяха, че има доклад на Министерството на финансите и загубата за бюджета ще бъде 500 милиона. След официално запитване до Министерството на финансите се оказа, че няма такъв доклад и това беше една измислица или едно извинение да не бъде приета тази мярка. Но нека да Ви обясня защо тази мярка е важна за микро- и малкия бизнес, тук не говорим за среден бизнес. Петдесет хиляди лева е един оборот от около 4 хиляди и малко на месец. Микро- и малкият бизнес, който прави оборот, да кажем, 60, 70, 80 хил. лв., е принуден да прави трикове, за да не се регистрира. С една дума – слага част от прихода си в сивата част на икономиката. С тази мярка ние изсветляваме икономиката, изсветляваме бизнеса, също така и подпомагаме малкия бизнес, на който не му се налага да плаща допълнително на счетоводител, когато трябва да му се правят месечните ДДС декларации. Важно е да се отбележи, че ние вдигаме прага, но оставяме възможността всеки свободно да се регистрира, когато пожелае. Може утре да отворите фирма и да се регистрирате по ДДС, не се изисква да стигнете по-високия праг, за да го направите. Мярката изцяло подпомага микро- и малкия бизнес и е предприета в над 10 европейски държави до момента, а в Полша е направена няколко пъти и след всяко правене това води до растеж на икономиката. Тази мярка не е нещо оригинално, нещо, което е измислено, просто е много закъсняла. Трябваше тази ръка да бъде подадена на микро- и малкия бизнес, за да бъде подпомогнат да създава работни места, да създава икономика и аз се радвам, че в Бюджетната комисия е било единодушно подкрепено от всички народни представители, от всички парламентарни сили. И се надявам, че в нашето Народно събрание има това обединение, че всъщност мярката работи и мярката ще подпомогне в един много труден момент много предприемачи предприемачи – техния бизнес, и това по някакъв начин ще им даде възможност за конкурентоспособност и да се справят със самата криза. Микро- и малкият бизнес трябва да бъде подкрепен. Той е гръбнакът на всяка една икономика. Всъщност без микробизнес и без предприемачи няма как само с едър бизнес да се гледа напред. В Европейския съюз 75% от гръбнака на икономиката са микро- и малки предприятия, така че ние много ясно трябва да заявим, че когато имаме един работещ бизнес и когато той произвежда икономика, работни места и след това тази икономика – това са пари в бюджета на държавата, и бъдат разпределени там, където е нужно, според нуждите на всяко общество, аз мисля, че нашето общество има големи нужди и в социалната сфера, и в други сфери, но затова ни трябва силен микро- и малък бизнес. И аз вярвам, че с тази мярка, която „Продължаваме Промяната“ ще подкрепим, ще подадем тази ръка и ще подпомогнем този бизнес да се чувства по-комфортно, да излезе на светло и да може да прави икономика и да създава работни места. Благодаря. Благодаря Ви, господин Ананиев. Реплики има ли, колеги? Няма. За изказване – господин Маринов. Заповядайте, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Повишаване прага за задължителна регистрация по ДДС е, както и моите колеги казаха, една дългоочаквана мярка от микро- и малкия бизнес, който в това число включва и около 800 хиляди самонаети лица, които се занимават в сферата на услугите. тук е изключително важно, че ДДС върху тази дейност на практика прави държавата съдружник в този бизнес, без да предоставя кой знае какви плюсове в тази посока.

и седмото народно събрание да успеем да финализираме този процес и той да получи подкрепа от цялата зала, защото това е в полза изцяло на малкия и средния бизнес – вече стана въпрос, че това е гръбнакът на българската икономика. Само искам да обърна внимание по отношение на това, че тази мярка, освен че ще подпомогне чисто административно бизнеса, до голяма степен и ще изсветли, защото фирмите, които не искат да прескочат този праг, търсят всякакви варианти и не обявяват изцяло приходите си, а когато това се случи, те не е необходимо да го правят, ще има възможност да има допълнителни приходи в бюджета, което ще компенсира

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на ГЕРБ СДС ще подкрепи вдигането на прага за задължителна регистрация на фирмите от 50 на 100 хил. лв. Искам да подчертая, че това беше в обявената предизборна програма на ГЕРБ-СДС, когато се явяваше на изборите. Във връзка с тази мярка ние неведнъж сме изразявали и в Комисията, в парламента, изказвайки се по темата, че може би това беше единствената мярка, която парламентът можеше да вземе във връзка с кризата, която засегна българския бизнес. За съжаление, другите мерки, които многократно бяха прокламирани от управляващите, не виждаме, че могат да постигнат такъв резултат и ефект. Колегите, изказващи се преди мен, подчертаха положителните страни, ние се съгласяваме с тях. Аз се радвам, че и на двете комисии, в които съм член – тази по икономическа политика, и бюджет и финанси, единодушно, колеги, се прие Законопроектът на първо четене, като като с колегите вносители от „Демократична България“ коментирахме, че ще отпадне един от текстовете, който за 2024 г. ще вдигне прага на 166 хил. лв., поради условия, които не зависят от нас само, защото знаете, че това съгласуване трябва да стане и от Европа. Надявам се до 2024 г. да намерим дружни решения и усилия, в България тогава дори и да не бъде в левове регистрацията по ДДС, да си говорим тогава в единната европейска валута да стават такива изчисления и такива регистрации. Само, колеги, искам да подчертая едно нещо, че изказващите се до момента казват, че засяга средните предприятия, но по Закона за малките и средните предприятия всяко дружество, предприятие, което има оборот над 3,9 млн. лв., вече се класифицира като малко или средно, тоест ще засегне микропредприятията, ако искаме да бъдем докрай коректни спрямо законодателството в изказванията си. Ние няма да правим, предполагам, предложения между първо и второ четене. Искам да подчертая още веднъж, че в цялата седмична програма може би това беше единственият Законопроект, който има съществено, пряко и директно приложение върху българската икономика и върху микропредприятията, както и върху физическите лица, които упражняват икономическа дейност в България, което наистина ще намали административните им разходи. Надяваме се чрез това да се повлияе положително и върху цената на услугите, които предоставят на българските граждани. В тази връзка можем да кажем, че парламентарната група на ГЕРБ-СДС предложи удължаване работата на Народното събрание в предишните дни до приемането на тази точка, тоест ние подчертаваме, изключително възприемаме тази важност, която има предложеният на нашето внимание законопроект. Предложенията между първо и второ четене, които чухме от вносителите, се надяваме да минат максимално бързо, защото, ако очертаващият се кратък живот на настоящия парламент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

От приемането на данък добавена стойност в България 1994 г. до днес ние постоянно водим дебати преди всичко по отношение размера на ставката и така наречените диференцирани ставки. Това не е обект на днешната дискусия, но аз много се надявам, че след приключване на многото на брой кризи, които сполетяха света и Европейския съюз, Европа отново ще се върне към дебата за единната ставка. Ние от СДС категорично настояваме това да се обсъжда и това да бъде една наша позиция на парламента в бъдеще. Що се отнася до вдигане прага за регистрация по данък добавена стойност, би следвало, господин Димитров, да си спомним, понеже господин Ананиев спомена, че Реформаторският блок е внесъл такова предложение, но това е стара позиция на СДС и Вие като председател на СДС още при Синята коалиция сте внасяли това предложение, така че това е едно обрасло предложение през годините и да се надявам, че сега ще се случи най-после. То, освен че касае микрофирмите микрофирмите преди всичко, другите най вероятно няма да бъдат засегнати от това облекчение, което се дава, касае хората със свободни професии – тези, които не са на трудови договори, тези, които извършват някаква дейност и тя тя може да бъде наречена периодична. Давам пример с мой познат, който беше написал книга, реализира я, прескочи тези 50 хил. лв., наложи му се да се регистрира, но хората не пишат книги всяка година и не издават книги всяка година, после тръгна по тежката процедура на дерегистрацията. Така че освен микропредприятията ние ще имаме възможност да подпомогнем и хората, които са на свободни професии, освен освен писатели, художници и така нататък. Наистина добра мярка в тази посока. Сега, толкова значима реформа с вдигане на прага – не бих се съгласил да да кажа, че това ще окаже кой знае какво влияние на икономическата активност в България, но повтарям, това е стъпка в правилна посока – дългогодишна

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, това предложение, което разглеждаме днес, е отдавна записано в програмата на ВЪЗРАЖДАНЕ и аз се радвам, че днес ще можем да го гласуваме. Това, че законодателството идва като инициатива от „Демократична България“ и „Продължаваме Промяната“, няма значение, но пък за сметка на това от ВЪЗРАЖДАНЕ сме тук поради единствената причина да осигурим кворума и това добро предложение, полезно за бизнеса, да може да върви напред. Това е едно доказателство днес, че въпреки политическите си различия ние можем да направим нещо добро за хората. Няма да изброявам аргументите на колегите, които говориха преди мен. Наистина ще помогне. Предвид инфлацията всички тези години, смятаме, че 100 хил. лв. е добър праг. Също така ще улесни малките фирми, които носят на гърба си българската икономика, и ще ги облекчи откъм административни, счетоводни такси и така нататък.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители!

Обстановката в страната, породена както от външни, така и от вътрешни фактори, налага тази промяна да бъде извършена спешно в този момент. Въпреки че Законът ще влезе в сила считано от 1 януари 2023 г., приемането му сега ще доведе до прогнозируемост, предвидимост и възможност на малките фирми да направят своите разчети още отсега. Непрекъснатото увеличение на цените води и до по-бързо достигане на минималния праг за задължителна регистрация по този закон, още повече, както стана ясно и в предишните изказвания, този праг не е променян дълги години до момента. Увеличението на минималния праг за задължителна регистрация, разбира се, че ще доведе и до намаляване на административната тежест за малките фирми. Ежемесечното съставяне на дневници за покупки и продажби, справки и декларации утежнява, усложнява и оскъпява счетоводната отчетност, което, от своя страна, пренася тази цена и в предлагания предлагания краен продукт – било стока или услуга. Надяваме се, че изменението, което ще приемем днес, ще доведе до изсветляване на бизнеса, деклариране на реалните обороти в нашата икономика, а оттам и до повишение на приходите в бюджета. Благодаря.

Възпитаните хора отстъпват на по-възрастните – така се прави. Много накратко. Понеже фанфарите вече 30 минути свирят как всички подкрепяме този законопроект, аз предлагам да се ориентираме към гласуване. Явно Законът е полезен. Явно това, което правим, е полезно за българския бизнес. Нашата парламентарна група ще го подкрепи. Благодаря на всички вносители и най-вече на Бюджетната комисия, която единодушно го подкрепи. Гласувайте за! Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Кънев. Реплики? Няма. Госпожо Димова, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Напълно подкрепяме всичко казано дотук от нашите колеги. Както заявихме, парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще подкрепи този законопроект.

Мога да бъркам годините, горе-долу казвам как бяха събитията. Единствено не съм съгласна – защо беше и продължи да се направи да бъде 50 хил. лв. Знаете, че в тези години имаше голяма борба със сивата икономика и това беше част от мярката, с която първо тръгваме отгоре и след това да изсветлим сивата икономика, която смятам, че е успешна. Напълно съм съгласна, че в момента това е много спешна мярка – ще подкрепи малките и средните предприятия, по-скоро малките. Само искам да Ви обърна внимание – имаше една промяна в Закона, в която за борбата със сивата икономика беше написано така: ако една фирма извършва дейност, една и съща, с две различни фирми, се обединяваха и се броеше за оборота. Доказа се, че тази мярка не доведе до очаквания ефект и не изсветли по този начин икономиката, защото трудно се доказва, че една и съща фирма с адрес, само прехвърлят фирми, за да не стигне дългоочакваният оборот, за което сме съгласни. Колегата Иванов каза, че това ни е заложено в предизборната кампания – регистрацията по ДДС да е 100 хил. лв. Така че твърдо ще гласуваме за, господин Кънев, дори да не ни призовавате. И приветстваме, че дойде времето – по време на инфлация, по време на всякакви кризи в момента, да дадем глътка въздух и на малките предприятия.

колеги, моля да заемете местата си, за да преминем към гласуване.

Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря и на всички колеги за подкрепата за това предложение. Моето предложение е по чл. 79, ал. 1, изречение 6. Има идеи за

Колеги, следва да продължим работата си със седмичната програма, така както са от т. 6 нататък. В тази връзка ще направя процедурно предложение – Народното събрание да изгледа т. 6, 7, 8 и 9. Сега ще Ви прочета кои са те: „6. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество. Вносител – Министерският съвет. съвет. 7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. Вносител – Министерският съвет. 8. Второ гласуване на Законопроекта за ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на Република България Гърция относно осигуряване на поддръжка на гръцко военно формирование във връзка с изпълнението на мисия на Морската патрулна авиация“.

Като предложението ми е да разгледаме тези четири точки, след това да започнем парламентарния контрол и той да продължи три часа или до неговото изчерпване. Колеги, други предложения има ли във връзка с Програмата? Не виждам. Поставям на гласуване направеното от мен процедурно предложение. Гласували

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители!

„Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

отхвърлен. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 2. „§ 2. В чл. 1 след думата „постановяване“ се добавя „и изпращане“.

§ 3. „§ 3. В чл. 3, ал. 3 думите „Софийският градски съд или Върховната касационна прокуратура“ се заменят със „Съдът по чл. 19, а думите „европейските общности“ се заменят с „Европейския съюз“.

„Компетентен орган. Подсъдност Чл. 6. (1) Компетентни органи в Република България да признаят акт за обезпечаване на имущество са окръжните съдилища. (2) Актът за обезпечаване на имущество се признава от окръжния съд по местоживеенето или обичайното пребиваване на лицето, а за юридическото лице – по седалище, адрес на управление или адрес за кореспонденция на територията на България. (3) Актът за обезпечаване на недвижим имот се признава от окръжния съд по местонахождението на имота. Ако в обезпечаването е включен повече от един имот, актът се признава от окръжния съд по местонахождението на имота с най-висока данъчна оценка. оценка. (4) Актът за обезпечаване на парична сума се признава от окръжния съд по мястото на източника на дохода. (5) Когато по отношение на едно и също лице, имот или парична сума са постановени два два или повече акта за обезпечаване, които са изпратени едновременно до няколко окръжни съдилища за признаване, компетентен да се произнесе по всички актове е съдът, който пръв е образувал производство. (6) Ако не бъде установено местоживеенето или обичайното пребиваване на лицето, а за юридическо лице – седалището, адресът на управление или адресът за кореспонденция на територията на Република България, компетентен да разгледа акта е Софийският градски съд.“ градски съд.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 8 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 4. Предложение на народния представител Милен Матеев. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 5: „§ 5. В чл. 7 думите „Софийският градски съд“ се заменят със

4. В ал. 5 думите „Софийският градски съд“ се заменят със „съдът“.“ Комисията предлага да се създадат нови § 7, 8 и 9: „§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения:

заличават.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 11 да бъде отхвърлен.

предложение на народния представител Антон Тонев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17,

2018/1805 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация

Компетентен орган и производство по признаване на акт за обезпечаване по Регламент (ЕС) 2018/1805 Чл. 24. (1) Актът за обезпечаване на имущество се признава от съда по чл. 6. чл. 6. (2) Съдът образува производство и насрочва делото незабавно след получаване на акта и удостоверението по чл. 6 от Регламент (ЕС) 2018/1805. Съдът разглежда делото в състав от един съдия в закрито заседание. (3) Съдът се произнася с определение, с което: 1. признава акта за обезпечаване на имущество и го изпраща на съответния компетентен орган за изпълнение; 2. отказва признаване или изпълнение на акта за обезпечаване; 3. признава акта за обезпечаване и отлага изпълнението му; 4. прекратява производството в случаите по чл. 13, параграф 3, букви „а“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2018/1805;

(4) Спряното производство по ал. 3, т. 5 се възобновява в случаите по чл. 13, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/1805. (5) В случаите по чл. 29 от Регламент (ЕС) 2018/1805 с определението по ал. 3 съдът се произнася по въпроса относно връщането на обезпечено имущество на пострадалия от престъпление и начина на връщане и и начина на връщане и изпраща определението за изпълнение в тази му част на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Изпълнение на акта за обезпечаване, уведомяване и управление на обезпечено имущество Чл. 25. (1) Актът за обезпечаване на имущество се изпълнява по реда на чл. 11. чл. 11. (2) Органът, извършил обезпечаването, уведомява незабавно съда по чл. 6. (3) Имуществото, обезпечено по реда на чл. 24, се управлява и пази по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Правни средства за защита Чл. 26. (1) Всяка заинтересована страна, включително трето добросъвестно лице, може да обжалва определението за признаване на акта за обезпечаване на имущество пред апелативния съд по реда на Гражданския процесуален кодекс в 14-дневен срок от узнаването за постановяването му. Обжалването не спира изпълнението. (2) Лицата по ал. 1 може да обжалват по реда на Гражданския процесуален кодекс и действията по изпълнението на акта за обезпечаване в 14-дневен срок от узнаването. Определение и удостоверение за обезпечаване Чл. 27. (1) Определението за обезпечаване на имущество, което подлежи на признаване и изпълнение в друга държава – членка на Европейския съюз, се постановява от съда по реда на чл. 19. чл. 19. (2) Удостоверението за обезпечаване по чл. 6 от Регламент (ЕС) 2018/1805 се издава от съда, постановил определението за обезпечаване. Изпращане на акта за обезпечаване по Регламент (ЕС) 2018/1805 Чл. 28. Удостоверението по чл. 6 от Регламент (ЕС) 2018/1805 и и определението за обезпечаване на имущество в случаите, когато е приложимо, се изпращат за признаване и изпълнение пряко на компетентния орган в изпълняващата държава или на посочен от нея централен орган за: за: 1. досъдебната фаза на наказателното производство – от прокурора; 2. съдебната фаза на наказателното производство – от съда, който е постановил определението. Приложимост Чл. 29. Разпоредбите на тази глава се прилагат за държавите –членки на Европейския съюз, с изключение на Дания и Ирландия.“ Ирландия.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 14 да бъде отхвърлен. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 15, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 3, 5

§ 14: „§ 14. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения: 1. Наименованието се изменя така: „Допълнителни разпоредби“.

и 1б: „§ 1а. Националният статистически институт събира от компетентните органи и предоставя на Европейската комисия статистическите данни относно актовете за обезпечаване съгласно чл. 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1805. § 1б. Този закон предвижда мерки по прилагането на Регламент ЕС 2018/1805 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно взаимното признаване на актовете за обезпечаване и конфискация.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 15: „§ 15. § 15: „§ 15. В § 2 от заключителните разпоредби думите „акта за обезпечаване“ се заменят с „акт за обезпечаване, издаден в Дания и Ирландия“.“ „Заключителни разпоредби“. Предложение на народния представител Милен Матеев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да се измени така: „Преходни и заключителни разпоредби“. Предложение на народния представител Милен Матеев: Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 16: „§ 16. (1) Неприключилите до влизането в сила на този закон съдебни производства по актове за обезпечаване, образувани до 19 декември 2020 г., се довършват по досегашния ред. (2) Неприключилите до влизането в сила на този закон съдебни производства по актове за обезпечаване, образувани след 20 декември 2020 г., се разглеждат и решават от Софийския градски съд.“ Предложение Предложение на народния представител Милен Матеев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 17: „§ 17. § 17: „§ 17. В Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции се правят следните изменения и допълнения: 1. В наименованието на закона думите „решения за конфискация“ се заменят с „актове за конфискация“. 2. В чл. 1 се създава изречение второ: „Законът урежда

„Приложимост Чл. 43. Разпоредбите на тази глава, на глави първа и втора относно решенията за конфискация се прилагат за Дания и Ирландия.“

на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация

Компетентен орган. Подсъдност Чл. 44. Компетентен орган за признаване и изпълнение на актове за конфискация е съдът по чл. 6. Правилата на чл. 6 и чл. 15 се прилагат съответно. Производство по признаване на акта за конфискация Чл. 45. (1) Съдът по чл. 6 незабавно образува производство и насрочва делото при спазване на срока по чл. 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1805. Съдът разглежда делото в състав от трима съдии в открито съдебно заседание с участието на прокурор и на засегнатото лице. (2) Неявяването на лицето, когато е редовно призовано, не е пречка за разглеждане на делото. делото. (3) Когато лицето не може да бъде намерено, за да бъде редовно призовано, му се назначава защитник. (4) Съдът запознава засегнатото лице с акта за конфискация, след което го изслушва. (5) Когато намери делото за изяснено, съдът изслушва прокурора, засегнатото лице и неговия защитник и се оттегля на съвещание за постановяване на решение. (6) В срока по чл. 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1805 съдът се произнася с решение, с което: 1. признава акта и го изпраща незабавно на съответния изпълнителен орган; 2. отказва признаване или изпълнение на акта; акта; 3. признава акта и отлага изпълнението му; 4. прекратява производството в случаите по чл. 22, параграф 3, букви „а“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2018/1805;

в случаите по чл. 22, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/1805. (8) Доколкото разпоредбите на ал. 1 – 7 не съдържат специални правила, се прилагат съответните разпоредби на Производство пред въззивен съд Чл. 46. Всяко засегнато лице, включително трето добросъвестно лице, може да обжалва решението на окръжния съд за признаване на акта за конфискация по реда на чл. 20, ал. ал. 1 – 3. Изпълнение на акта за конфискация Чл. 47. Разпоредбата на чл. 22 се прилага съответно и за акта за конфискация. Компетентен орган за изпращане на акт за конфискация Чл. 48. (1) Разпоредбата на чл. 7, ал. 1 се прилага съответно и за акта за конфискация. (2) Удостоверението по чл. 17 от Регламент (ЕС) 2018/1805 се

Приложимост Чл. 50. Разпоредбите на тази глава се прилагат за държавите – членки на Европейския съюз, с изключение на Дания и Ирландия.“

така: „1. „Издаваща държава“ относно решенията за конфискация или отнемане е държава членка по смисъла на т. 5, в която е постановено решение за конфискация или отнемане, както и Република а по отношение на решенията за налагане на финансови санкции – държава – членка на Европейския съюз, в която е постановено решение за налагане на финансови санкции на физическо или юридическо лице. лице. 2. „Изпълняваща държава“ относно решенията за конфискация или отнемане е държава членка по смисъла на т. 5, на която е изпратено решение за конфискация или отнемане, с цел неговото изпълнение, както и Република България, а по отношение България, а по отношение решенията за налагане на финансови санкции – държавата – членка на Европейския съюз, на която е изпратено решение за налагане на финансови санкции, с цел неговото изпълнение.“;

б) създава се § 2а: „§ 2а. Националният статистически институт събира от компетентните органи и предоставя на Европейската комисия статистическите данни относно актовете за обезпечаване съгласно чл. 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1805.“; в) създава се § 3а: „§ 3а. Този закон предвижда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1805 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация.“ Комисията предлага да се създаде нов § 18: „§ 18. (1) Неприключилите до влизането в сила на този закон съдебни производства по решения за конфискация, образувани до 19 декември 2020 г., се довършват по досегашния ред. ред. (2) Неприключилите до влизането в сила на този закон съдебни производства по решения или актове за конфискация, образувани след 20 декември 2020 г., се разглеждат от съда, който ги е образувал.“ образувал.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19: „§ 19. В Закона за Националната агенция за приходите

в чл. 162, ал. 6 думите „решения за конфискация“ се заменят с „актове за конфискация“.“ Комисията предлага да се създаде § 21: „§ 21. § 21: „§ 21. В Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание „лишаване от свобода“ или на мерки, включващи лишаване от свобода (обн., ДВ, бр. 45 от 2019 г.) в § 3 от допълнителните разпоредби думите „решения за конфискация“ се заменят с „актове за конфискация“.“

Уважаеми колеги, моля да заемете местата си, за да преминем към гласуване на текстовете, които бяха докладвани, по отношение на които мина дискусията. Подлагам на гласуване наименованието на Законопроекта, което е по вносител; § 1, който е в редакция на Комисията; предложението за отхвърляне на § 2;

Уважаеми господин Председател, колеги! „Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 47-202-01-1, внесен от Министерския съвет на 18 януари 2022 г., приет на първо гласуване на 30 март 2022 г. за изменение и допълнение на Закона за висшето образование“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. По § 1 има предложение на народния представител Красимир Вълчев: „Създава се нов параграф 1 със следното съдържание: „В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

която определя профилната и териториалната структура на висшето образование в страната по професионални направления и специалности от регулираните професии в съответствие със социално-икономическото развитие и потребностите на пазара на труда;“. В ал. 3 т. 1а се изменя по следния начин: „1а. по предложение на министъра на образованието и науката приема проект на Национална карта на висшето образование в Република България и я предлага за и актуализация на Народното събрание“.“ Комисията не подкрепя предложението.

Господин Вълчев, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Необходимостта да се регламентира преди две години Националната карта на висшето образование е, че заради процесите, които протичаха последните 30 години, на профилно и териториално фрагментиране на системата, се създадоха повече центрове на висше образование по почти всички професионални направления, отколкото направления, отколкото пазарът на висшето образование има нужда. Беше наложен мораториум до приемането на тази Национална карта. За съжаление, одобрената миналата година от служебното правителство Национална карта на висшето образование съдържа концепция за териториална балансираност, която включва в себе си във всеки един регион да има едва ли не предлагане по всяко едно професионално направление. Аз си признавам, не съм съгласен с тази концепция. Ние смятаме, че Националната карта трябва да бъде доста по-рестриктивна, трябва да продължи мораториума поне в 90% от професионалните направления, които са достигнали предела си на на фрагментация, и няма нужда от повече центрове на висше образование. Студентите са пълнолетни, могат да пътуват, могат да живеят на друго място и така утвърдената карта с модела да се променя ежегодно от Министерския съвет с липсата на тази по-твърда спирачка, която би било Народното събрание, рискуваме да продължат процесите на фрагментация във висшето образование. След падането на мораториума от одобряването на Картата миналата година това вече се наблюдава като тенденция увеличена склонност да се разкриват нови филиали и нови професионални направления точно в противоречие на политиката, която беше в последните 7 – 8 години, да се оптимизира профилната структура на висшето образование.

проект на Национална карта на висшето образование в Република България след съгласуване с национално представителните синдикални и работодателски организации“. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Ирена Анастасова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

аа) в текста преди буква „а“ след думата „организира“ се добавя „чрез Националния център за информация и документация“; бб) буква „а“ се изменя така: така: „а) регистър на висшите училища, в който се вписват данни относно техните основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация;“ вв) буква „в“ се изменя така: ,,в) регистър на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления;“

в) в т. 6 буква „г“ се изменя така: ,,г) когато по отношение на ректора на висшето училище бъде установено плагиатство и/или недостоверност на представените научни данни в научните трудове, въз основа на които е придобита научна степен или е заета академична длъжност, или когато ректорът не изпълни в срок задължението си по чл. 35, ал. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България;“ г) създава се т. 12: 12: „12. одобрява или отказва да одобри споразуменията за съвместно обучение на студенти по реда на чл. 42а, както и техните изменения.“ 2. Създават се ал. 5 и 6: 5 и 6: „(5) Съдържанието, условията и редът за водене на регистрите по ал. 2, т. 3 се определят с наредби, издадени от министъра на образованието и науката. (6) Националният център за информация и документация получава безвъзмездно по служебен път чрез средата за междурегистров обмен, поддържана от министъра на електронното управление, данни за физическите лица по чл. 25 от Закона за гражданската регистрация, поддържани от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството,

да се отбележи. Откривам дискусията по § 2. Колеги, имате ли изказвания? ли изказвания? Няма. Предлагам да преминем към гласуване. Първо ще гласуваме неподкрепеното предложение, направено от народния представител Красимир Вълчев. режим на гласуване.

С това § 2 е приет. Ще Ви прочета едно съобщение. Уважаеми колеги, от 11,30 ч. във фоайето на Европейския кът ще бъде открита изложба под надслов „Българските медии по света“. В изложбата са представени фотоси и документи, които показват създаването и развитието на българските медии зад граница и тяхната основна мисия да поддържат и развиват интереса към родината. Изложбата е по инициатива на госпожа Антоанета Цонева и е реализирана съвместно с БТА. Поканени са всички народни представители на събитието. В тази връзка давам половин час почивка до 12,00 ч.